travnikih. Se pa strinjam tudi z državnim sekretarjem, ki je rekel, da ima Vlada že pripravljeno rešitev prenosa direktive. Bilo pa je tudi očitano, da zamujamo. Ja, zamujamo dober teden s tem prenosom direktive, saj po podatkih zamuja tudi veliko drugih držav s prenosom direktive. To pa zato, ker tudi Evropska komisija še ni izdala vseh smernic in izvedbenih aktov, da bi se ta prenos direktive lahko izvedel. Zato pozivam vse, ko bo ta nova rešitev na mizi, mislim, da jo bomo lahko z večino potrdili. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Gospod državni sekretar, želite besedo? (Ne.) Besedo ima predstavnik predlagatelja mag. Andrej Rajh. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Nekako smo v Sloveniji že pred leti ponotranjilo slogan: Evropa zdaj! In ta slogan, Evropa zdaj!, pomeni, da ponotranjimo vse vrednote Evropske unije in tudi vsa pravila, ki v tem duhu in smislu nastajajo. In če pogledamo zadevo nekoliko širše, vidimo, da je plastika, še posebej ta za enkratno kratkotrajno uporabo, in njeni proizvodi, da so praviloma zelo pogostokrat uporabljeni in škoda, okoljska in ekonomska, ki pri tem nastaja, je seveda gromozanska. Že v samem uvodu sem povedal, da v Sloveniji letno proizvedemo 60 tisoč ton odpadkov iz plastike. Večina teh nastane prav zaradi teh proizvodov za kratkotrajno enkratno uporabo. In to je prepoznala tudi Evropska unija, zato je sprejela direktivo, ki bi jo mi morali do 3. julija uveljaviti. Morala bi biti sprejeta z vsemi prehodnimi določbami. To se do zdaj še ni zgodilo in Vlada pravi, da sicer ima nekaj pripravljeno in da bo to sprejeto, ampak v bistvu bi zadeva morala biti uveljavljena do 3. 7. In jaz težko sprejmem, da je spet kriv nekdo drug, še posebej v Evropi, za te naše težave, ker bi naj nekdo drug zamujal. Jaz opozarjam v tej luči, da so določene države to direktivo v svoj pravni red vnesle pravočasno. In če se vrnem spet nazaj na plastiko, te količine so dejansko gromozanske in epidemija covida je v bistvu še nekako poudarila ali pa pokazala pravi potencialni obseg, na kakšen način se lahko v bistvu ta plastika še dodatno uporablja, nekontrolirano in ogromno teh izdelkov najdemo v naravi, v naših vodotokih. In to čistiti in paziti, to je seveda zelo komplicirano in težko. In če samo pogledamo, koliko energije in surovin se

na ta račun, če se ti proizvodi iz te plastike ne bi uporabljali, ogrevala celo leto ogrevala celo leto svoj dom. In to nam seveda daje misliti, da moramo ukrepati sedaj. Če vemo, da se plastika, še posebej ta za enkratno kratkotrajno uporabo tako neodgovorno uporablja in kljub temu, da zavedanje v družbi obstaja o njeni škodljivosti, potem v bistvu menim, da moramo ukrepati čim prej in prenesti v naš pravni red to direktivo. V opoziciji smo to na pobudo naše stranke SAB prepoznali, pripravili smo ustrezno zakonsko osnovo. Vlada se je do nje opredelila, podala določene manjše vsebinske pripombe, nekatere so tudi bile nomotehnične narave. Mi te pripombe razumemo kot dobronamerne in jih bomo seveda tudi upoštevali. Pravzaprav ne razumemo, zakaj se

ime Predlog zakona o ,prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in je že iz samega naslova zakona jasno, kateri del direktive se prenaša v naš pravni red. V naš pravni red prinašamo tisti del direktive, s katerim zamujamo. Pripravili smo novi zakon, ki ga je mogoče v nadaljevanju tudi dopolniti. Mi temu seveda ne nasprotujemo menimo pa, da te zadeve, ki so povezane z ohranjanjem zdravega okolja in čiste pitne vode, preprosto moramo nasloviti in rešiti. Vemo, ko se plastika znajde v vodotokih, da se začne da se začne iz plastike izločati tudi mikroplastika, ki prehaja skozi vodne organizme v prehranski krog, tudi v človeka, in da ne prihaja to samo preko živali, ampak tudi s filtracijo v podtalnico. To je za mene zelo alarmantno. Na našo pobudo, na pobudo stranke SAB, smo pravico do čiste pitne vode zapisali v ustavo. Seveda je ta naša skrb, ki jo sedaj izražamo preko tega zakona, zakona, eno logično in sistematično nadaljevanje naše politike, v kateri imajo zelo pomembno vlogo čista pitna voda in zdravo življenjsko okolje. Samo naključje je hotelo, da vse te naše aktivnosti sovpadajo s kampanjo, referendumsko kampanjo proti uveljavitvi tega Zakona o vodah, ki omogoča pozidavo priobalnih in v bistvu to nadaljuje naša prizadevanja, da branimo vodo. Mi s tem predlogom zakona branimo vodo. Jaz si ne znam predstavljati, da pač rečem, imamo nekaj pripravljeno, predvidoma bomo do takrat pa takrat sprejeli. Tudi če pogledamo v bistvu eno pravno varstvo na uredbeni ravni, to pomeni, da lahko ministrstvo ali pa Vlada mimo parlamenta spreminja to zakonsko materijo po svoje, torej mimo parlamenta. Za nas je pomembno, da ima varstvo okolja varstvo tudi v zakonskem smislu na eni ustrezni ravni in da je to preprosto zaščiteno. Vlada lahko uredbo z enim sklepom spremeni in tudi to uredbo, o kateri govorite, da je pripravljena, bi lahko Vlada potem tudi s sklepom včeraj ali pa danes sprejela in bi bila veljavna, če je z njo vse v redu. Ne vem, ali ni v redu ali je v redu, ampak tudi Vlada, če trdite, da je uredba pripravljena, bi jo lahko že včeraj

kot pravite. Jaz preprosto ne razumem, da se ne želi prepoznati ene naše dobre dobre volje in naše skrbi in tudi našega koraka k temu, da pomagamo, da Slovenija ne bo plačala evropskih kazni, zaradi tega, ker ne izvaja pravočasno evropskih predpisov, ampak da se išče vzrok, zakaj se zakon naj ne potrdi. Še enkrat pravimo, danes je že šesti dan, ko bi morala biti direktiva

ni na seji te uredbe, za katero pravite, da jo je pripravila, potrdila in sprejela. Niti je ni predstavila. Lahko bi jo predstavila na odboru, na matičnem delovnem telesu ali pa danes, tudi na današnji seji Državnega zbora bi lahko o tej uredbi kaj povedali, pa očitno nimamo nobenega sogovornika. In meni se zdi, da gre za zelo pomembno okoljsko tematiko, od katere nekako bežite in ne izkoristite možnosti, da jo predstavite širši javnosti. Mi imamo zdaj vašo besedo, da je nekaj pripravljeno, pa se ne želi niti predstaviti v Državnem zboru niti je ni Vlada sprejela, da bi postala veljavna. In če v luči tega pogledamo še širše, da Vlada že napoveduje novo epidemijo covida, torej nov sev in ponovno zapiranje dejavnosti ali pa omejevanje delovanja dejavnosti v jeseni,

Zadeve, ki jih pa mi naslavljamo, pa niso samo v tem smislu ekološke, so tudi ekonomske in imajo tudi gospodarske posledice. Torej že na samem začetku smo ugotovili, da je slovensko morje po deležu mikroplastike v samem vrhu po po onesnaženosti. Sklepamo lahko, da so onesnaženi tudi naši vodotoki. Pokazali smo tudi, koliko energije se porabi za proizvodnjo takih

Da še enkrat ponovim. Pripravili smo zakon, zato ker Slovenija zamuja s prenosom evropske direktive v slovenski pravni red in zato ker ga ni do roka pripravila in uveljavila Vlada. Menimo, da je zakon dober, Vlada je podala določene vsebinske in tudi nomotehnične pripombe, ki jih lahko tudi v nadaljnji fazi

oziroma rok je že pretečen. Napoveduje se nova epidemija, nov sev, nova zapiranja, torej Vlada grozi z novimi zapiranji v v jeseni in pravzaprav ne razumem tega obnašanja, še posebej v luči, če pravite, da je vse pripravljeno, da se nam niti ne želi predstaviti

veliko vprašanj se odpira na podlagi stališč Vlade. Mi pa še enkrat opozarjamo na zelo zelo veliko ekološko, ekonomsko in okoljsko škodo. Še posebej poudarjamo, da je plastika ne samo škodljiva za človeške organizme, torej da jih spreminja, ampak je škodljiva za naravo, da se dolgo časa razkraja. V tej luči v bistvu obžalujemo, da ima Vlada in tudi vladna koalicija tako stališče. Ob tem pa dodajamo, da se bomo mi še nadalje borili za čisto pitno vodo, da na današnji datum, ko obravnavamo zakonodajo, ki po enem naključju sovpada z referendumskimi aktivnostmi, s katerimi želimo ohranit čisto pitno vodo in njen dostop do nje, pozivamo vse poslance, da prepoznajo koristnost tega zakona in ga seveda tudi podprejo. Hvala lepa.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 Ugotavljam, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja mag. Andrej Rajh ter predstavnik predstavnik Vlade, prosim, da se prijavite s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo. Postopek teče.

Hvala lepa. Jaz bi se samo še enkrat odzvala, ker prej v razpravi še nisem slišala mnenja koga iz koalicije in pa državnega sekretarja. Zelo me žalosti, da takole z zamahom roke koalicija zavrne en tak dobronameren zakon. Državnemu sekretarju se ob koncu niti ni dalo še enkrat obrazložiti, zakaj Vlada ne podpira tega zakona. Je rekel, saj je vse poslanec povedal, poslanec je pa povedal 5 besed. Tako da jaz ne morem verjet, da ste toliko ignorantski do tega, kar se dogaja z našo naravo. Slovenija trenutno predseduje Evropski uniji. Že s tem, da bi tak zakon sprejeli vsaj delno, to direktivo na ta način realizirali, bi se lahko pohvalili v času predsedovanja. V predsedovanju imamo pomembne okoljske cilje navedene. Pri predsedovanju je treba spoštovati tudi prioritete Evropske unije, med katerim je spoštovanje tega zelenega dogovora, in vse konkretne cilje, ki so s tem povezani. Ne, vi takole z zamahom roke, da ne, brez da bi sploh utemeljili, zakaj in tako naprej, samo z razlogom, da se itak pripravlja druga zakonodaja. Pa kaj potem, če se pripravlja, če smo en del tu rešili, prepisali praktično tisti del iz direktive, in če smo v teh treh členih kaj zgrešili, bi jih lahko popravili v drugem branju in bi vsaj en del tega realizirali. 80 % plastičnih odpadkov, ki se pojavljajo v naravi, je delež embalaže za hrano in pijačo, ugotavljajo analize in statistike. 80 odstotkov! To so točno te stvari, o katerih danes govorimo – embalaža iz plastike, ki je ni mogoče reciklirat in je za enkratno uporabo. take, piše tu v tej analizi, ki jo imam pred sabo, da končajo v naravi in se leta in leta razkrajajo, v morju sem pa že tako ali tako povedala, kako dolgo traja. 80 % odpadkov v oceanih je plastičnih. Spet govorimo točno o tej embalaži, za katero hočemo mi danes zagotoviti prepoved dajanja na trg.

polne plastike. Plaže se sploh ne vidi več, kamenčkov, skal, karkoli je spodaj, zato ker je vse prikrito s plastiko, največkrat z embalažo steklenic ali z embalažo za enkratno uporabo za hrano. fotografijo/ oddaje, posnetke, slike na internetu – plavajoča plastika v morju. Spet največji delež točno tega, kar hočemo danes preprečiti. Tudi ta raziskava, o kateri govorim, je zaključila, da največji delež odpadkov predstavljajo potrošniški predmeti, predvsem posoda za hrano in jedilni pribor, plastične in steklene steklenice in pločevinke, plastične vrečke. Točno to, kar nagovarja ta zakon. Največja koncentracija onesnaževanja je bila ugotovljena na obalah in morskem dnu v bližini obal. Od tega največji del takšnih, ki jih ni mogoče reciklirati, tudi če bi se predčasno zajeli. Se pravi, mi ne govorimo o tem, da moramo boljše zbirati odpadke zato, da jih bomo reciklirali, govorimo o tej plastiki za enkratno uporabo. Slovenija je oranžna v učinkovitosti boja proti plastiki. Tukaj imam ta članek, ki govori o tem, da je s 3. julijem po vsej Evropski uniji začela veljati prepoved izdelkov iz direktive zmanjšanje vplivov nekaterih plastičnih proizvodov. Ta članek pojasnjuje, da se je pri tej analizi zelo slabo odrezala Slovenija. In že sprejetje tega zakona bi nas lahko pri takih raziskavah bistveno višje uvrstilo. Ampak ne, mi smo na oranžnem semaforju, ne sprejmemo direktive v pravem primeru in niti enega pomembnega deleža nočemo sprejeti, da bi vsaj en del rešili. Hvala. Hvala lepa. Vojko Starović ima besedo. Izvolite. VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Kdor uporablja razum, ne mistificira sveta in tega, kar je v njem. Mi enostavno ne pristajamo na to, da je svet v redu, ker ne vidimo odpadkov, ki jih vsak dan proizvajamo, in smeti, ki sproti izginjajo in se kopičijo nekje daleč proč od naših oči. Problem pa je v tem, da ti smeti in odpadki ne izginejo, vse skupaj je še vedno tu nekje, pa čeprav tudi predelano. Sploh hudo je s to plastiko v oceanih, dobro, jaz živim ob morju in tam je mogoče je še bolj poudarjeno, ta nenehna rast mikrodelcev plastike je strahovita in dejansko uničuje morje. Če smo lahko še do pred nekaj leti dejansko uživali, si dal masko, si videl ribe, si videl življenje, je zdaj tega vse manj. Kaj danes bolj potrebujemo, kot da zmanjšamo proizvodnjo teh odpadkov škodljivih snovi in smeti? In naloga opozicije je tudi v tem, da opozori na te zadeve. Mislim, da smo naredili eno pravo potezo s tem zakonom, in bi se pridružil mnenju moje kolegice, dejansko nek ignorantski odnos do tega samo zaradi tega, ker je predlog prišel mogoče iz opozicije. Rešitev za ta problem je ponudil že Immanuel Kant, čeprav se to sliši zelo nenavadno. Veliki nemški filozof je namreč vedel, da brez javne rabe uma, kar rad naš dr. Trček uporablja, državljani in državljanke zelo hitro zdrsnejo v stanje, ki je ravno nasprotno razsvetljenskemu. To stanje je Kant imenoval nedoletnost. In mi se res nedoletno obnašamo. Na srečo imamo tu Evropo, ki nas opozarja, ki dela, ki je naredila en smel plan brezogljična Evropa leta 2050 – tudi na podlagi smeti, in deklaracijo. Mi pa ne, mi pa nič, mi pa kot otroci gremo … res nedoletno. Ampak, da se razumemo, kar naš prijatelj dr. Trček ne pojasni oziroma je pojasnil, pa nisem jaz tega slišal, ampak bi vseeno rad ponovil, kaj pomeni javna raba uma. To ne pomeni, da si izmenjamo neka mnenja, kar zdaj tukaj delamo, izmenjamo neka stališča in jih potem podpiramo. Tako izmenjavanje namreč pomeni zasebno, privatno rabo uma. Lahko poteka v javnosti, po televiziji, na radiu, ampak še vedno je zasebno. To zasebno, o katerem jaz govorim, pomeni, da ljudje svoja mnenja, do katerih imajo pravico, brez dvoma, kot danes zmeraj ponovno poudarjamo, širijo okoli sebe in iščejo somišljenike. S takim delovanjem v resnici zasedajo javni prostor in ga okupirajo in omejujejo svobodno rabo uma. Javna raba uma je po Kantu nekaj drugega. Pomeni razmišljanje v strogem pomenu besede. Raba uma oziroma razuma namreč sploh ni nekaj, kar bi si lahko človek osebno lastil. Ni lastnina in mora biti onkraj, po Kantu, vsake lastnine, onkraj vsakega mnenja in onstran vsakega poizkusa, da bi kdo prisilil ljudi k enotnemu razmišljanju. On je dobro vedel, da državne institucije, politične organizacije, religiozne korporacije in druga podjetja izkoriščajo javni prostor za svoje interese, čeprav se sklicujejo na splošno korist. In mi to delamo zdaj, namesto da bi dejansko uporabili razum in rešili ta problem in se ga lotili, se nedoletno obnašamo. Hvala lepa.

kratek. V SAB smo pripravili zakon in ga skupaj z opozicijo vložili v zakonodajni postopek, ker Vlada ni opravila svojega dela, ni predstavila niti zadev, ki jih ima pripravljene, niti jih sama, kljub trditvam, da jih ima pripravljene, ni sprejela na seji, da bi postale veljavne. Naša prioriteta je zdrava čista pitna voda in tudi na našo pobudo je pravica do pitne čist vode bila zapisana v ustavo in zato, da zasledujemo tudi ta naša prizadevanja po čisti pitni vodi, smo tudi pripravili zakon, s katerim zmanjšujemo uporabo določenih plastičnih proizvodov za enkratno kratkotrajno uporabo, saj ti prehajajo v vodotoke, preko njih v živali in tudi v podtalnico. In samo naključje je hotelo, da vse te aktivnosti sovpadajo z referendumskimi aktivnostmi za ohranitev zdrave in čiste pitne vode in dostopa do priobalnih zemljišč. Jaz lahko samo jasno in glasno povem, da bomo v SAB še nadalje branili vodo in okolje, saj je okolje, zdravo okolje, za stranko SAB zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prekinjam 24. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem nadaljevali čez pol ure,

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Preden preidemo na postopek glasovanja vas želim obvestiti, da bo Državni zbor glasovanja opravil po naslednjem vrstnem redu: 7., 32., 8., 11., 13., 20., 37., 27., 29. in 38. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Kolega Rajh, obrazložitev v imenu poslanske. Lep pozdrav vsem skupaj! V stranki SAB smo skupaj s kolegi podprli ta predlog zakona zato, ker želimo nasloviti težave, s katerimi se soočajo najtežji bolniki, torej bolniki, ki imajo raka, ki se soočajo z epilepsijo, ki imajo Parkinsonovo bolezen in še kakšno drugo. Vsi ti bolniki so si danes določene zadeve prisiljeni kupovati na črnem trgu in tako na nek način ogrožati svoje zdravje, hkrati pa se v najtežjih trenutkih svojega življenja ponižati na nivo prestopnika in kriminalca. Mi smo vložili zakon, s katerim se regulira pridelava in predelava konoplje za medicinske namene. In to z edinim ciljem, da se najtežjim bolnikom omogoči dostop do kakovostnih in reguliranih zdravil.

o enem zelo ozkem področju. Glede na to, da ministrstvo zakona, kot ga je obljubilo, v roku ni pripravilo in da se je tudi v sami razpravi nekako od te svoje obljube oddaljilo,

Jaz se z argumenti predstavnika SAB popolnoma strinjam, vendar je žal zakon, bom rekla, bolj površno pripravljen, v nasprotju s konvencijo. Sem vam pa zelo globoko hvaležna, kolegi, da ste odprli to temo in to debato, ki čaka močno predolgo na svojo realizacijo. Ministrstvo za zdravje ignorira sklepe Odbora za zdravstvo že zdravstvo že dolga leta. In ravno to, kar zahteva SAB v svojem predlogu zakona, smo jim že naložili naj uredijo s podzakonskimi akti. Zgodilo se ni žal nič. Vmes se menjajo vlade, odhajajo ministri, uradniki vztrajno ustavljajo vsakršen proces v tej smeri. In tudi stališče predstavnice ministrstva me je, blago rečeno, zgrozilo, kajti je zastarelo. Večina evropskih držav že ima regulirano konopljo v zdravstvene namene in zdravi svoje bolnike legalno legalno s tem. Naši bolniki, rakavi in vsi drugi, pa se morajo zatekati na črni trg in so stigmatizirani. To je dejansko nedopustno. Ne samo zdravstvena in moralna škoda, dogaja se tudi ogromno gospodarska škoda. Naj vas samo opomnim, da je konoplja spremljevalka človeka že od pamtiveka, že v sarkofagih boste našli vse, od tkanin do nekih tinktur in flaškic. To, da se je pač farmacija odločila, da bo imela monopole nad človeškim zdravjem, ni ravno dobro za ljudi. Zdravje ljudje je postalo biznis, na žalost. In o tem smo govorili v teh dnevih zelo veliko. To nikakor ni dobro. Zdravje ljudi je pravica. Absolutno temu predlogu zakona ne bomo nasprotovali, kot rečeno, pa je zelo dobrodošlo, da smo znova spregovorili o tej temi. Hvala. PREDSEDNIK IGOR Še kdo v imenu poslanske skupine? (Ne.) V lastnem imenu kolegica Maša Kociper. danes glasovala za to, da zakon je primeren za glavno obravnavo, se pravi proti predlaganemu sklepu. Rada bi pa nekaj povedala. Kar nekaj zakonov je na tej seji, ki jih je pripravila opozicija. Vsak po svoje smo, in to je tudi smisel opozicijskega vlaganja zakonov, načeli pomembna vprašanja, za katere mislimo, da bi morala biti urejana, pa še niso bila urejena. Mi smo v konkretnem primeru, tako kot pri Zakonu o konoplji, če po skrajšanem imenu pokličem ta zakon, in zakonu zakonu o prepovedi plastičnih proizvodov predlagali zakon po rednem postopku, splošno obravnavo in dali s tem zakonodajnem postopku možnost, da površnosti, kot je rekla kolegica, ali nedorečenosti v nadaljevanju postopka Tako da vsi izgovori so v bistvu tukaj odveč. Gre tako pri opoziciji kot pri koaliciji za to, ali načelno podpiramo rešitev, ki jo zakon ponuja. Če jo, potem lahko zakon v nadaljevanju popravimo. Vsi se zavedamo, to so kratki zakoni, po nekaj členov. Če smo načelno proti ali če iz prestižne bitke med koalicijo in opozicijo pač niti enega predloga opozicije ne moremo podpreti, potem smo pač za to, da zakon ni primeren. Jaz bom glasovala za in prosim, da vsi tisti, ki mislite, da je to področje treba urediti,

18. (Za je glasovalo 47.) (Proti 18.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 32. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Kolega Miha Kordiš v imenu poslanske skupine, obrazložitev. Hvala za besedo, predsedujoči. Slovensko zdravstvo je v krizi. Ne ne govorim o epidemiji covida-19, govorim o stanju, ki je vladalo že preden je koronavirus zajel Republiko Slovenijo. 5,9 odstotka BDP javnih sredstev namenjamo za zdravstveni sistem v tej državi. Če se želimo primerjati z razvitimi državami Evropske unije, bi morala ta številka doseči 7,2 odstotka BDP. Prevedeno v absolutno številke – investicije v slovensko zdravstvo so prekratke za 500, mogoče 600 milijonov evrov vsako leto, ker zdravje državljank in državljanov pač že tri desetletja ni politična prioriteta. Kriza v slovenskemu zdravstvu je torej iz ene strani nastopila zaradi kroničnega pod financiranja in zanemarjenja, na drugi strani pa javni zdravstveni sistem, kot smo ga podedovali še iz nekdanje domovine, že 30 let nažirajo raznorazne oblike korupcije, tudi legalizirane korupcije. Govorim o zdravnikih dvoživkah, dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, preplačilih v nabavah in podobno. V Levici želimo situacijo obrniti naokoli in zdravje državljank in državljanov pod okriljem javnega zdravstva postaviti na prvo mesto, zato predlagamo, da se za zdravstveno blagajno vpelje tako imenovana proračunska varovalka na enak način, kot jo pozna tudi pokojninska blagajna. Naša zdravstvena blagajna kot plačnik materiala in storitev je namreč odvisna od vplačanih prispevkov. Kakšen je obseg teh vplačanih prispevkov, pa je odvisno od situacije na ciklu kapitalizma. Takrat ko je kapitalizem v razcvetu, je veliko delovnih mest, plače so boljše, vplačila prispevkov so visoka. Ampak takrat, ko nastopi kriza, ko ljudje izgubljajo delo, ko so pod največjimi psihosocialnimi stiskami, ravno takrat, ko se skrči gospodarstvo, pa tudi količina denarja v zdravstvenem sistemu upade, zmanjša se obseg posegov operacij, zdravstvena oskrba je zaradi tega slabša. To je absolutno nesprejemljivo. Če obravnavamo zdravje državljank in državljanov kot človekovo pravico, ne pa kot nekaj pogojnega ali, bog ne daj, kot biznis, potem jim moramo to zagotoviti, ne glede na to, kako se obrača gospodarstvo. Saj tudi nihče ne reče upokojencem, da bodo njihove pokojnin izplačane ali ne, pač odvisno od gospodarske rasti. Z enako logiko je potrebno zavarovati tudi javni zdravstveni sistem. Če so v bolnišnicah še proste kapacitete in prosti kadri ali je potrebno dodatno financirati posege, ki bi se lahko izvedli, naj vskoči država, naj premakne proračunske evre, zakaj navsezadnje plačujemo davke. Hvala. PREDSEDNIK IGOR

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

1. (Za je glasovalo 84.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora v okviru skrajšanega postopka. k predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika komisije za poslovnik ni sprejela nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu. Ob tem vas želim opozoriti, da morata skladno s 94. členom Ustave Republike Slovenije za sprejetje sprememb in dopolnitev Poslovnika glasovati dve tretjini navzočih poslancev. Glasujemo. Navzočih 8. (Za je glasovalo 79.) (Proti 8.) Ugotavljam, da so spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora sprejete. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev v okviru skrajšanega postopka. k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bili zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 7. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 3. členu pod število ena. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novi 55.a člen. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo.

večje varnosti in bolj ustreznega nadzora, ko po tem novem zakonu uzakonjujemo oziroma dovoljujemo uporabo dušilcev. Namreč, sedanji predlog, predlog, ki ga je predlagala koalicija, dovoljuje prodajo, posest in uporabo dušilcev brez posebnih dovoljenj, torej pomeni, da ga lahko kupi kdorkoli, kadarkoli, ga posoja, preprodaja, kar se nam ne zdi ustrezno. Predlagan amandma torej določa, da mora nekdo, ki že ima orožje oziroma orožno listino, le s to prestopiti do ustreznega prodajalca, ki takšen dušilec poka tudi prodaja, in le tako lahko ta dušilec poka tudi kupi, torej s tem, da predloži veljavno orožno listino. Mnenja smo, da je takšen nadzor dober, da je takšna varnost nujna. S tem se strinjajo tudi nekatere organizacije, ki so sodelovale na javni predstavitvi mnenj, in predvsem, kar je pojmljivo, da to podpira tudi policija, na kar je seveda med samo obravnavo tudi opozorila. Rad bi opozoril tudi, da ta člen nikakor in na nikakršen način ne povečuje birokracije, namreč zgolj veljavno orožno listino bo moral kupec predložiti prodajalcu, ko bo kupoval dušilec oziroma napravo za zadušitev poka pri prodajalcu. Kupil ga pa bo lahko, kot rečeno, zgolj in samo za orožje, ki ga poseduje oziroma ima zanj veljavno orožno listino. Ne zdi se nam namreč normalno, da lahko ljudje kupujejo dušilce kar prosto, kot jim paše, tudi za orožje, ki ga sploh ne posedujejo. Potem se tukaj postavlja vprašanje, za koga ta dušilec kupuje, morda za nekoga, ki orožje poseduje nelegalno, torej ga je pridobil na črnem trgu. Takšno ureditev že poznajo ponekod v Evropi, kot jo predlagamo mi, v Estoniji, Nemčiji, na Danskem in še v številnih drugih državah. Je pa amandma vsebinsko povezan s 4. in 24. členom, tako da morajo biti vsi te trije amandmaji sprejeti, da bo amandma ustrezno vpeljan v zakon. Hvala lepa.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k 13. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Kolega Nik Prebil, obrazložitev glasu v imenu poslanske. NIK PREBIL (PS LMŠ): Hvala lepa, predsednik, še enkrat. Amandma k 13. členu govori o upravičenih razlogih za izdajo orožne listine iz razloga športa. To je izredno pomemben člen za slovenski strelski šport, ki pa ga je seveda koalicija na prejšnji seji odbora dodatno zakomplicirala oziroma dodatno dovolila, da uporabljajo orožje, ki se sedaj uvaja pod prepovedano orožje, po novi prekategorizaciji tudi določenim osebam, ki za to zdaj več ne izpolnjujejo pogojev. Torej mi v bistvu predlagamo identično ureditev, kot je bila predlagana s spremembo, da posameznik predloži dokazilo, da je član strelske organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije oziroma Združenje športnih zvez ali druge mednarodno priznane strelske športne zveze ali strelske organizacije, brez tega, da to omogočamo tudi ki imajo status nevladne organizacije in delujejo na področju obrambe. Namreč, takšna organizacija potem ne spada pod ta del, kjer ima upravičen razlog iz razloga športa. Kot drugo pa se seveda pojavljajo vprašanja, zakaj to uvajamo sedaj, zakaj to uvajamo za točno določene organizacije, ki vemo, komu so blizu, in tudi obstaja bojazen, da bi po nekaterih linijah in po nekaterih prijateljstvih do takšnega statusa prišle tudi nekatere organizacije, proti katerim se danes borimo, to so recimo

gre za enega najbolj spornih amandmajev, sprejetih na odboru, in sicer da bodo lahko po novem orožne listine za orožje iz najbolj strogo regulirane A kategorije dobili tudi posamezniki, ki so člani strelske organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe. Prav ste slišali ne športa, ampak obrambe. Čeprav ste se ves čas pridušali v koaliciji, da gre za šport. No, kot vidite, ne gre samo za šport. In po prvotnem predlogu bi orožne listine sicer lahko dobili samo člani športne strelske organizacije, ki je recimo članica Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze. Skratka, po prvotnem predlogu bi to orožje iz razloga športa, torej še enkrat poudarjam, iz razloga športa res dobili vsi športni strelci, ampak v SDS in NSi ste vložili ta sporni amandma, da bi omogočili pravno podlago za neke kvazi organizacije, recimo VSO, da bi jim pripravili pravno podlago, da lahko oni tudi uporabljajo

so streljali s prepovedanim orožjem, tromblon je bil gor inštaliran, bajonet je bil gor inštaliran. Prepovedano. Čeprav je bilo meni pojasnjeno, da je šlo za neko ekshibicijo, da je vojska to pripeljala. Lepo vas prosim, 50 let starih pušk gotovo niso pripeljali pripeljali članom VSO, da bi tam nekaj pokali za njimi. Predsednik tega društva pa ni nihče drug kot sam državni sekretar Božo Predalič. Torej, da se ne bo več kršila zakonodaja, se pripravlja super pravna podlaga za tovrstne tovrstne zadeve, da v bodoče ne boste v škripcih. Seveda je treba ta zelo nevaren in sporen člen brisati. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona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

Ker predlagani sklep ni sprejet, bo zbor tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika predlagam zboru, da sprejem naslednji sklep: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada.

Nadaljujemo s prekinjeno 37. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine, kolega Baković. Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Zakon o organiziranosti in delu v policiji seveda prinaša policistom na podlagi strokovnega sporazuma nekaj bonitet. Na palec lahko rečemo, da bi lahko policist dobil 150 evrov več, kot sicer. Vendar pa se po drugi strani nahajajo v tej noveli tudi določbe, ki so skrajno problematične. Ena od njih je ta, da bo na presečni datum, torej ob dnevu uveljavitve teh novel, vsem vodjam organizacijskih enot na nivoju GPU, se pravi Generalne policijske uprave, vsem direktorjem policijskih uprav in vsem komandirjem, ki, mimogrede, postajajo načelniki policijskih postaj, prenehal položaj. Na nek način bodo prepuščeni na milost in nemilost katerekoli vladajoče se politike, ki bo lahko potem odločala o temu, ali bo šlo za nov izbirni postopek za to delovno mesto, torej ali pa bo ostal oziroma ali bo kandidiral ali sploh ne bo kandidiral. Torej, v tem primeru gre za neko čistko, ki je izjemno problematična. Drugi razlog, ki je izjemno problematičen, je tudi ta, da se jemlje pristojnosti državnega tožilca v predkazenskem postopku, v primeru, kadar se odloči, da ne bo usmerjal trenutne preiskave kaznivega dejanja in se omogoča večji manevrski prostor ministru. Nenazadnje, v usmeritvah piše, da se odpravlja situacija, v kateri je bil državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, ni pa prevzel usmerjanja, posledično pa tudi usmerjanje ministra, glede na veljavno določbo Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ni bilo mogoče. To pomeni, da se dopušča možnost. In samo ti dve predlagani noveli sta izjemno problematični in menim, da pravzaprav tisti, ki na eni strani razume stisko policistov in na drugi strani vidi, da se lahko sistem policije s temi določbami popolnoma spremeni, zruši in lahko postane odvisen in nič več samostojen, potem pravzaprav nima niti dileme, kako bo glasoval.

še eden v nizu zakonov, ki so strokovno neutemeljeni, škodljivi in po meri oblasti in ne ljudi. Tako kot STA, RTV, Računsko sodišče in drugi nepogrešljivi gradniki demokratične družbe je tudi policija talec Janeza Janše. Zakon dejansko omogoča politično vpletanje v odprte kazenske postopke. Minister bi si dejansko rad zagotovil vpliv na potek kazenskih preiskav. Tožilstvo pri usmerjanju in vodenju preiskav ne bi bilo več neodvisno. Janez Janša in Aleš Hojs pa bi lahko poskrbela, da postanejo njuni pajdaši dokončno nedotakljivi. Na drugi strani bi se lahko na tak način tudi lažje eliminiralo politične nasprotnike. Zastraševanje in poizkusi kazenskega preganjanja vseh, ki se v Vlado ne strinjajo, bi se s tem institucionalizirali. V zakonu so tudi seveda dodatne zadeve, ki bodo še bolj podredile NPU. Potem imamo tudi določbo, se podaljšuje možnost suspenza policista, če to predlaga zdravstvena komisija – komisija, ki jo seveda imenuje politično nastavljeni generalni direktor policije. policije. Potem se seveda ovira tudi sindikalno angažiranost policajev in tako naprej in tako naprej. Skratka, spornih členov v tem zakonu, kar mrgoli. Cilj pa je očitno eden sam – dokončna podreditev policije političnim interesom Janeza Janše in Aleša Hojsa. To je tako škodljiv zakon, kot ga že dolgo nismo videli. Če bo Državni zbor tako naivno podpiral tako grozljive in strašljive zakone, potem nam res ni več pomoči. Seveda bomo glasovali odločno proti. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Kolega Rudi Medved v imenu poslanske skupine. Hvala za besedo, predsednik. V Listi Marjana Šarca menimo, da spremembe Zakona o organiziranosti in delu v policiji nikakor niso primerne za nadaljnjo obravnavo, kar je sicer škoda, ker nekaj določb tega zakona pa gre v prid policistom. Ampak pod krinko graditve sodobne in učinkovite policijske organiziranosti, vodenja in usmerjenja se skriva težnja vlade Janeza Janše po popolni politizaciji in podrejanja sistema, sistema Slovenske policije. Vodstveni kader bo še bolj v primežu političnih usmeritev, sicer bodo sledile nadaljnje menjave brez preverljivih krivdnih razlogov. črtanjem poglavitne razmejitvene norme med policijo in državnim tožilstvom vlada Janeza Janše poskuša legalizirati že dosedanjo prakso nedopustnega vpletanja politike v predkazenske postopke, usmerjanje katerih je sicer pod izključno pristojnostjo tožilstva. Poleg tega bo imela politika preko ministrovih uradnikov direktni vpogled v konkretne kazenske postopke. Po mrcvarjenju Nacionalnega preiskovalnega urada vse od nastopa te vlade sedaj sledi še demontaža te kriminalistične enote. Neposredna podreditev Nacionalnega preiskovalnega urada upravi kriminalistične policije in njenemu direktorju pomeni tako rekoč konec avtonomije NPU. Potem, ko je politika obglavila NPU, bo sedaj dokončno amputirala NPU vseh pristojnosti odločanja o tem, kaj in kako bo Nacionalni preiskovalni urad preiskoval. To so te ključne določbe tega zakona, kot jih vidimo v Listi Marjana Šarca, in po prepričanju naše poslanske skupine v nobenem primeru ne bi smele biti sprejete. Ne bi smele biti sprejete, če hočemo ohraniti policijo, kot jo poznamo in kot jo spoštujemo – policiste kot javni servis vseh državljanov, kar tudi so, ne pa policijo kot sistemsko orodje za obrambo vladajoče politike. V Listi Marjana Šarca bomo glasovali proti nadaljnji obravnavi. Tudi v Poslanski skupini SAB bomo glasovali proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Jaz ne bom ponavljala razlogov, ki so jih kolegi že lepo našteli, zlasti se strinjam z obema ključnima razlogoma, ki jih je naštel kolega Baković. Dodala bi pa še enega. S tem zakonom je tudi vsakokratni direktor NPU degradiran na nivo navadnega javnega uslužbenca, ki se mu lahko mandat izteče takoj po menjavi vsakokratne vlade. Se pravi, tako kot lahko drugim državnim sekretarjem in ostalim preneha mandat v enem letu po menjavi vlade, tako je sedaj tudi direktor NPU degradiran na ta nivo, kar pomeni seveda še nadaljnji poseg v neodvisnost in samostojnost tega organa. In vse skupaj je kljub vsem dobrim stvarem v tem zakonu res toliko slabega, da ne moremo podpreti, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. lepa. Še kdo v imenu poslanske skupine? Kolega Trček v lastnem imenu. DR. FRANC TRČEK (PS SD): Ja. Včeraj sem poslušal Hojsovega Aleša, kaj je ubesedoval. Ideološko je sporno, da se komandirji na operativni ravni imenujejo komandirji, ker je to socialistično, čeprav je to dediščina Avstro-Ogrske, pa imamo nekaj sosednjih držav, Francija, Italija pa še kaj, kjer se enako imenujejo. Drugo, kar je problematično, je, da gre določenim županom na jetra, ker so določeni komandirji šest, sedem let na nekih funkcijah. Mogoče jim gre na jetra zaradi tega, ker stopajo po robu zakona ali čez rob zakona ali so napihali. Absolutno jim gre na jetra NPU, ker preiskuje rabote, ki se jih gre ta vlada. Še bolj vam gredo pa na jetra

41. (Za je glasovalo 47.) (Proti 41.) Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 27. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 7. 7. 2021.

ne takrat, ko glasujemo. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine? (Da.) Kolegica Heferle. V imenu Poslanske skupine LMŠ napovedujem, da tega amandmaja ne bomo podprli. Namreč, ne ponujate prav nobenega strokovno utemeljenega razloga za to, da drastično nižate denarne kazni za prehitro vožnjo, tudi recimo v naselju. Zavedati bi se morali, da lahko tako drastično znižanje denarnih kazni, recimo, za prehitro vožnjo za 30 kilometrov na uro iz 500 evrov na 250 evrov in ob tem ne ponujate nobene dodatne, recimo, stranske kazenske sankcije, ki bi še vedno zagotavljala nek odvračilen učinek, recimo, večje število kazenskih točk ali pa začasni odvzem vozniškega dovoljenja, lahko takšna sprememba zakonodaje, ki je v veljavi že od leta 2011, se pravi, so udeleženci v cestnem prometu na takšne kazni že nekako navajani. Takšna sprememba lahko privede do tega, da se bo v resnici varnost v cestnem prometu znižala. Vsi vemo, jaz upam, da se vsi zavedamo, da že prekoračena hitrost za, recimo, 10 kilometrov na uro v naselju, ko otrok steče po žogo na cesto, lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. In še toliko bolj ne razumem vaših zatrjevanj, zakaj in čemu znižanje teh denarnih kazni za prehitro vožnjo, ko ste uporabljali razlago, da visoke denarne kazni pa tako ali tako nimajo odvračilnega učinka. Po drugi strani pa v tej noveli hkrati višate denarno kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo ali pa za parkiranje na parkirnem prostoru za invalide. Te logike ne razumem. Še posebej ali pa zlasti, če dejstvo, da je previsoka oziroma prehitra vožnja eden izmed glavnih razlogov za prometne nesreče, tudi s smrtnim izidom. Po mnenju Poslanske skupine LMŠ je človeško življenje vendarle več vredno, kot pa za 250 evrov nižja denarna kazen za prekoračitev hitrosti za vožnjo v naselju. naselju. Jaz si iskreno želim, da bi ta trenutek našli toliko modrosti, da tega amandmaja ne podpremo, ker nimamo strokovnih razlogov za to. Takšno nepremišljeno spreminjanje zakonodaje, kazenske zakonodaje oziroma prekrškovne zakonodaje lahko privede do hudih posledic, ko se bo začela uporabljati.

Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predstavnik Vlade kot predlagateljici predloga zakona že v uvodni obrazložitvi predlagal, da zbor na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika zbora še na tej seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, prehajamo na odločanje o navedenem predlogu. Sklep ne bo sprejet, če mu bo nasprotovala več kot tretjina navzočih poslancev.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

(Za je glasovalo 51.) (Proti 15.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 29. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 8. 7. 2021. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k 11.a členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona nista bila sprejeta, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 38. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev glasu v imenu poslanske, kolegica Maša Kociper. Spoštovani poslanke, poslanci! Seveda bom tudi v tem primeru glasovala za, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, kajti to je zopet opozicijski zakon, ki smo ga pripravili v stranki SAB, sopodpisale pa so ostale opozicijske stranke, sicer gre za to, da bi morala 3. julija v resnici stopiti v veljavo celotna direktiva, prenesena bi morala biti celotna direktiva Evropske unije z naslovom Direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. cilj te direktive je bistveno zmanjšanje števila plastike v naših vodah, zlasti pa – in to je eden od bistvenih ciljev – za prepolovitev števila plastičnih odpadkov v morjih do leta 2030. Se pravi, Vlada bi morala do 3. julija, devet dni nazaj, to izjemno pomembno direktivo pripraviti za uveljavitev, pa je ni. Zopet smo v opoziciji odločili pomagati, nismo imeli ne znanja ne strokovne pomoči, da bi prenesli celotno direktivo, ki v določenih delih določa tudi jasna merila glede zasnove plastike, kakšne morajo biti sestavine plastičnih izdelkov, glede označevanja, glede razširjene odgovornosti, vse to naj uredi Vlada. Smo pa nagovorili bistveni del te direktive, ki pa prepoveduje plastične izdelke za enkratno uporabo. To so izdelki, ki ključno onesnažujejo naše vode in morja, v morjih jih je 80 %. Med njimi so v največjem odstotku prisotne razne embalaže za hrano, potem posode za živila, pribori, krožniki, slamice, lončki za pijače. Vse to so nerazgradljive plastike, ki pridejo v naše reke in morja in ga seveda nepopravljivo onesnažijo. Živali v rekah in morjih umirajo, se zadušijo, použijejo plastične izdelke, zaradi plastike, mikroplastike se tudi zmanjšuje njihova sposobnost reprodukcije in izumirajo celotne živalske vrste. Jaz vem, da Vlada obljublja, da bo to uredila, ampak vsak ta najpomembnejši del te direktive, to, da se takoj prepove dajanje v uporabo in prodaja plastike, ki ni razgradljiva, bi lahko naredili že danes in s tem naredili en bistven korak tudi proti doseganju okoljskih ciljev, ki smo si jih zadali kot država pri predsedovanju in kot Evropska unija. Ker, kot opozarjajo strokovnjaki, za doseganje določenih ekoloških ciljev nimamo več let, če želimo negativno spiralo obrniti, imamo na voljo mesece oziroma dneve. Jaz predlagam, da ta zakon, ki ima šest členov, potrdite, v nadaljevanju ga popravi Vlada, če je potrebno, in to čim prej sprejmemo. Hvala. PREDSEDNIK

vztrajno naslavljamo priporočila, smo naslavljali na Cerarjevo vlado, pa na Šarčevo vlado. In zanimivo, vsa ta priporočila o omejitvi ali pa o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov, od plastičnih vrečk pa potem nadalje, so bila tako rekoč soglasno sprejeta v Državnem zboru. Zgodilo pa se ni nič. Ne pod Cerarjevo vlado ne pod Šarčevo vlado. Samo sprejeta so bila ta priporočila. No, zato je čas, da se to z zakonom uredi. Seveda bomo to podprli, kajti nekateri znanstveniki menijo, da je vse prisotnost plastike v naravnem okolju tisti mejnik, ki označuje začetek tako imenovane dobe plastike, nekakšne nove geološke dobe našega planeta. Čas je, da temu odločno naredimo konec. Nič hudega, če se bo pozneje prenesla celotna direktiva, čas je, da začnemo danes, direktiva pa naj samo nadgradi to, kar danes morda še manjka. Mi bomo to vsekakor podprli. Hvala.

Glasovanje poteka. 41. (Za je glasovalo 42.) (Proti 41.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 24. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 12. 7. ob 9. uri. Poslanke in poslance prosim, da zaradi priprave dvorane na sejo brez navzočnosti javnosti, ki bo v ponedeljek, 12. 7., ob 9. uri, iz dvorane odnesete vse stvari. Hvala lepa in lep vikend. Sveta